Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в седмичната Програма за работа на Народното събрание да бъдат включени следните допълнителни точки: Прекратяване на пълномощията на народен представител – подадена е оставка от народния представител Джема Грозданова на 15 юли 2020 г., като предлагам да бъде точка първа в Програмата за днес, 16 юли 2020 г.

Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносители – Александър Ненков и група народни представители на 1 юли 2020 г.; Искрен Веселинов и група народни представители на 9 юли 2020 г. Моля, режим на гласуване.

Благодаря, госпожо Председател. Обратното ми предложение е в частта, която касае точка трета, която предлагате днес администрация. Ние възразяваме срещу този извънреден начин и това бързане да се внася този законопроект, с който уж се решава проблемът с конфликта на интереси на общинските съветници. Още на 17 декември 2018 г. сме внесли доста по-детайлен и по-сериозен законопроект с народния представител тогава Данаил Кирилов.

гласувайки отделно тази точка да влезе в дневния ред, да гласуват „против“. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид. Ще уважа Вашето искане за отделно гласуване. Първо гласуваме първите две точки, които предложих. Моля, режим на гласуване.

като точка пета – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Моля, режим

77 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ предлагат Народното събрание да гласува недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов заради провала в политиката за противодействие на корупцията. Предложението заедно с мотивиран Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет са внесени на 15 юли 2020 г., сряда, в 13,40 ч. с № 054-02-37 от 15 юли 2020 г. В същия ден материалите са разпределени по един екземпляр на парламентарните групи и са изпратени на народните представители в електронен вид. Уважаеми колеги, във връзка с внесения от народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ Проект на решение за гласуване на недоверие на правителството предлагам да се приеме Решение на основание чл. 48, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както следва: „Народното събрание да проведе извънредно заседание на 20 юли 2020 г., понеделник, от 9,00 ч. при следния дневен ред: на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в политиката за противодействие на корупцията. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители на 15 юли 2020 г.“ Гласуването на Проекта за решение е не по-рано от 24 часа от приключване на разискванията съгласно чл. 110, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля, режим на гласуване.

„Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и четвъртото Народно събрание. Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание.“

Прекратява пълномощията на Джема Маринова Грозданова като народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София.“ Моля, режим на гласуване.

Народното събрание РЕШИ: Освобождава Елена Стефанова Пешева като член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.“ Вносители – народните представители Боряна Георгиева и Симеон Найденов. Моля, режим на гласуване.

РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по политиките за българите в чужбина Народното събрание на основание на чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ:

Колеги, първо за допускане в залата – на основание на чл. 49 от нашия правилник, от Министерството на финансите: Маринела

По § 6 има предложение от народния представител Даниела Савеклиева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6: „§ 6. В глава шеста се създава

(2) Тази глава не се прилага за видовете ценни книжа, посочени в чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1129. Чл. 89б. (1) Публично предлагане на ценни книжа и/или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар се извършва след публикуване на одобрен от комисията проспект при условията и по реда на Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и актовете по прилагането им. им. (2) Задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа по ал. 1 не се прилага в случаите по чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129 и в случаите по чл. 89в и 89г. (3) Задължението за публикуване на проспект при допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар не се прилага в случаите по чл. 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1129. (4) Когато публично предлагане на ценни книжа се извършва без да е публикуван проспект по ал. 1 или документ по чл. 89в, ал. 1 или чл. 89г, ал. 1, както и когато съществена информация в проспекта по ал. 1, в документа по чл. 89в, ал. 1 или по чл. 89г, ал. 1, е невярна или е укрита, инвеститорът в тримесечен срок от установяването на съответното обстоятелство, но не по-късно от една една година от приключването на публичното предлагане, може да иска записването или продажбата на ценните книжа да бъде обявено за недействително, освен ако е бил недобросъвестен.

по-малка от левовата равностойност на 3 000 000 евро, за което не се прилагат изключенията по чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129, и когато за ценните книжа се иска допускане до търговия на многостранна система за търговия, емитентът или предложителят изготвя документ съгласно правилата на многостранната система за търговия и го публикува на интернет страницата си. Документът, изготвен съгласно правилата на многостранната система за търговия, не може да съдържа неверни, заблуждаващи или непълни данни. (2) Операторът на многостранната система за търговия предоставя документа по ал. 1 на комисията не по-късно от 5 работни дни преди допускане на ценните книжа до търговия. (3) Членовете на управителния орган на емитента и неговият прокурист или предложителят, както и лицето, гарантиращо ценните книжа, когато е приложимо, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в документа по ал. 1. Лицата по чл. 18 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на емитента. Когато в документа по ал. 1 е включена информация от одитирани финансови отчети, регистрираният одитор, който ги е одитирал, отговаря солидарно с лицата по изречения първо и второ за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

в документа по ал. 1 информация, които може да повлияят на оценката на ценните книжа в срока на подписката, емитентът или предложителят допълва информацията в документа по ал. 1 и оповестява промените на интернет страницата си. и вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. (7) Когато подписката приключи неуспешно, без да бъдат изпълнени предвидените в документа по ал. 1 условия, в срок до един месец от приключването на подписката емитентът връща набраните суми на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката по ал. 6 лихви. Емитентът или предложителят публикува на интернет страницата си, когато ценните книжа са предложени от него, покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, и я изпраща на инвестиционните посредници, участващи в предлагането. Инвестиционните посредници участващи в предлагането, незабавно след получаването на поканата я публикуват на интернет страниците си. Чл. 89г. (1) При извършване на публично предлагане на ценни книжа на територията на Република България с обща стойност, изчислена за период 12 месеца, по-малка от левовата равностойност на 3 000 000 евро, за което не се прилагат изключенията по чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129, и когато за ценните книжа не се иска допускане до търговия на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, емитентът или предложителят изготвя и публикува документ за публично предлагане. Документът за публично предлагане не може да съдържа неверни, заблуждаващи или непълни данни.

1. информация за емитента, включително актуален електронен адрес за кореспонденция, предложителя, гарантиращото лице и обхвата и вида на гаранцията, когато е приложимо; 2. информация за ключови факти и основните рискове за емитента и емисията; 3. информация за условията на предлагането, включително срок на подписката и последици при неуспешно приключване на подписката;

предупреждения към инвеститорите, включително предупреждение, че за ценните книжа няма да бъде поискано допускане до търговия на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, че емисията ценни книжа не подлежи на вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и че емитентът няма задължения за последващо разкриване на информация по реда на този закон; 6. изявление, че информацията в документа за публично предлагане е актуална; 7. дата и срок на валидност на документа за публично предлагане; 8. изявление, че комисията не одобрява документа за публично предлагане и не носи отговорност за верността на данните, съдържащи се в него; 9. декларация от лицата по ал. 1, че доколкото им е известно информацията, съдържаща се в документа за публично предлагане, съответства на фактите и че няма пропуски, които може да засегнат неговия смисъл; 10. съобщение, указващо къде на интернет страницата на емитента са достъпни последният приет годишен финансов отчет, изготвен съгласно приложимите счетоводни стандарти, и уставът на дружеството; 11. позовавания на източниците на информация. (3) Преди публикуване документът за публично предлагане се предоставя на комисията. на комисията. (4) Комисията в срок до 10 работни дни от предоставянето на документа за публично предлагане може да изисква допълване и/или коригиране на информацията, като определя срок, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни и по-дълъг от 14 работни дни. (5) Емитентът или предложителят публикува документа за публично предлагане на интернет страницата си след изтичане на 10 работни дни от представянето му на комисията, а когато комисията е изискала допълване и/или коригиране на информацията в документа – след изтичане на 10 работни дни от представянето на допълнената и/или коригирана информация. (6) Датата на публикуване на интернет страницата на емитента или предложителя на документа за публично предлагане се смята за начало на публичното предлагане. (7) Документът за публично предлагане се подписва от емитента или предложителя, както и от лицето, гарантиращо ценните книжа, когато е приложимо, които декларират, че документът съответства на изискванията по ал. 2. (8) Членовете на управителния орган на емитента и неговият прокурист или предложителят, както и лицето, гарантиращо ценните книжа, когато е приложимо, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в документа за публично предлагане. Лицата по чл. 18 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на емитента. Когато в документа за публично предлагане е включена информация от одитирани финансови отчети, регистрираният одитор, който ги е одитирал, отговаря солидарно с лицата по изречения първо и второ за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети. (9) Комисията не носи отговорност за верността на съдържащите се в документа за публично предлагане данни. (10) Емитентът или предложителят може да удължи еднократно срока на подписката за публичното предлагане с до 20 дни, като внесе съответните поправки в документа за публично предлагане. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката. (11) Емитентът или предложителят незабавно публикува информация за удължаването на срока по ал. 10 на интернет страницата си. (12) При настъпване, съответно узнаване на съществено ново обстоятелство, грешка или неточност, свързани със съдържащата се в документа за публично предлагане информация, които може да повлияят на оценката на ценните книжа в срока на подписката, емитентът или предложителят допълва информацията в документа за публично предлагане и оповестява промените на интернет страницата си. си. (13) Лицата, които са записали ценни книжа, внасят сумите в определена от емитента банка по специална сметка. Сумите по тази сметка не може да се използват преди приключване на подписката. (14) Когато подписката приключи неуспешно, без да бъдат изпълнени предвидените в документа за публично предлагане условия, в срок до един месец от приключване на подписката емитентът връща набраните суми на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката по ал. 13 лихви. Емитентът или предложителят публикува на интернет страницата си покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Чл. 89д. (1) Проспектът се изготвя и публикува съгласно изискванията на Регламент (EС) 2017/1129, тази глава и актовете по прилагането им. Проспектът не може да съдържа неверни, заблуждаващи или непълни данни. (2) Проспектът се подписва от емитента или предложителя или от лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, както и от лицето, гарантиращо ценните книжа, когато е приложимо, които декларират, че проспектът съответства на изискванията на Регламент (EС) 2017/1129, тази глава и актовете по прилагането им. им. (3) Членовете на управителния орган на емитента и неговият прокурист, или предложителят, лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, както и лицето, гарантиращо ценните книжа, когато е приложимо, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта. Лицата по чл. 18 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на емитента, а регистрираният одитор – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

(4) Отговорност по ал. 3 не може да възникне само въз основа на резюмето на проспекта или специфичното резюме на проспекта на ЕС за растеж, включително на неговия превод, освен когато съдържащата се в него информация е заблуждаваща, невярна или противоречи на другите части на проспекта, или резюмето, четено с другите части на проспекта, не предоставя съществената информация, необходима на инвеститорите да вземат решение дали да инвестират в такива ценни книжа. Резюмето на проспекта или специфичното резюме на проспекта на ЕС за растеж съдържа ясно предупреждение за обстоятелствата по изречение първо. (5) Когато регистрационният документ или универсалният регистрационен документ са част от одобрен проспект, отговорност за информацията, оповестена в тях, се носи от лицата по ал. 3. ал. 3. (6) В проспекта се посочват имената и длъжността, съответно наименованието, седалището и адресът на управление, на лицата по ал. 3, които декларират, че доколкото им е известно, съдържащата се в проспекта информация е вярна и пълна. Чл. 89е. (1) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, може да изготви доброволно проспект в случаите по чл. 1, (ЕС) 2017/1129 или когато съгласно същия регламент и тази глава няма задължение за публикуване на проспект. (2) За проспекта по ал. 1 се прилагат изискванията за проспект на Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и актовете по прилагането им. Чл. 89ж. При публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на недялови ценни книжа, емитентът, предложителят или лицето, което иска допускането им до търговия на регулиран пазар, може да изготви базов проспект съгласно изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) 2017/1129. Чл. 89з. Лицата, които отговарят на изискванията на чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129, може да изготвят проспект на ЕС за растеж в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата,

Чл. 89и. (1) Когато в проспекта не може да бъде включена информация за окончателната емисионна или продажна цена и/или за окончателния брой на публично предлаганите ценни предлаганите ценни книжа се прилага чл. 17 от Регламент (ЕС) 2017/1129. (2) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, незабавно уведомява комисията за окончателната цена и окончателния брой на публично предлаганите ценни книжа и публикуват тази информация съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС) 2017/1129. Чл. 89к. (1) Подписка може да бъде извършена и на регулиран пазар, когато нейните условия предвиждат емисионната стойност на ценните книжа да е изплатена изцяло.

89л. (1) Когато емитентът или предложителят извършва подписка за публично предлагане на ценни книжа по чл. 89д, той може да удължи еднократно срока ѝ с до 60 дни, като внесе съответните поправки в проспекта и уведоми комисията. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката. (2) Емитентът или предложителят незабавно публикува информация за удължаването на срока по ал. 1 на интернет страницата си, когато ценните книжа са предложени от него, и уведомява комисията и инвестиционните посредници, участващи в предлагането, за удължаването на срока. Инвестиционните посредници, участващи в предлагането, след уведомяването незабавно обявяват на интернет страниците си удължаването на срока по ал. 1. ал. 1. (3) Емитентът или предложителят уведомява комисията за резултата от подписката до 7 дни след крайния ѝ срок. (4) Не се допуска записване на ценни книжа преди началния и след крайния срок на подписката. Чл. 89м. (1) Лицата, които са записали ценни книжа при публично предлагане на ценни книжа по чл. 89д, внасят сумите в определена от емитента банка по специална сметка. Когато емитентът е банка, тази сметка се открива в друга банка. банка. (2) Сумите по тази сметка не могат да се използват преди приключването на подписката и вписването на увеличението на капитала в търговския регистър. (3) Когато подписката приключи неуспешно, без да бъдат изпълнени предвидените в проспекта условия, или в търговския регистър не е вписано увеличението на капитала, в срок до един месец от уведомлението по чл. 89л, ал. 3 набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката по ал. 1 лихви. лихви. (4) В случаите по ал. 3 емитентът или предложителят в деня на уведомлението по чл. 89л, ал. 3 уведомява банката за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си, когато ценните книжа са предложени от него, покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, и я изпраща на инвестиционните посредници, участващи в предлагането. Инвестиционните посредници, участващи в предлагането, незабавно след получаване на поканата я публикуват на интернет страниците си.

резюмето на проспекта може да бъде предоставено на разположение на обществеността на български език или на език, който е обичаен в областта на международните финанси. Чл. 89о. За допускане на ценни книжа до търговия на място за търговия емитентът е длъжен да разполага с идентификационен код на правния субект. Чл. 89п. (1) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, подава в комисията заявление за одобрение на проспект за публично предлагане и/или допускане до търговия на регулиран пазар, като прилага:

(2) Изискването за представяне на документите по ал. 1, т. 2 – 4 не се прилагат, когато те са достъпни в официален публичен регистър с безплатен достъп.

(5) В случаите по чл. 20, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129 не се прилага чл. 7, ал. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Чл. 89р. (1) Комисията отказва одобрение на проспект по чл. 20, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/1129 с писмено мотивирано решение, когато: 1. проспектът не отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и/или актовете по прилагането им; им; 2. емисионната стойност на акциите е по-ниска от балансовата стойност на една акция преди увеличението на капитала, изчислена към момента на вземане на решение за увеличаване на капитала, и по този начин се накърняват интересите на акционерите; 3. поради особените права, които предвиждат акциите, или поради друга причина не са осигурени интересите на инвеститорите. (2) Комисията може да откаже одобрение на проспект с писмено мотивирано решение, когато заявителят не е отстранил несъответствията или не е представил исканата информация и/или документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. (3) Комисията не носи отговорност за верността на съдържащите се в проспекта данни. (4) В търговския регистър се вписва увеличението на капитала, извършено при условията на първично първично публично предлагане, след като бъде представено и издаденото от комисията одобрение на проспекта, освен когато няма задължение за публикуване на проспект. Чл. 89с. (1) В периода от подаването на заявление за одобрение на проспект до вземането на решение от комисията емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, са длъжни в срок три работни дни от настъпването, съответно от узнаването, на промени, които налагат поправки в проспекта, да уведомят комисията за тези промени и да внесат съответните поправки в проспекта. (2) При настъпване, съответно узнаване на съществени ново съществени ново обстоятелство, грешка или неточност, свързани със съдържащата се в проспекта информация, които може да повлияят на оценката на ценните книжа в периода от издаване на одобрение на проспекта до изтичането на крайния срок на публичното предлагане или започването на търговията на регулиран пазар, се прилага чл. 23, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/1129. (3) В случаите по ал. 2 комисията отказва да одобри допълнението към проспекта, когато не са спазени изискванията на Регламент (EС) 2017/1129, тази глава и/или актовете по прилагането им. (4) Оттеглянето на съгласията по смисъла на чл. 23, параграф 2, изречение първо от Регламент (EС) 2017/1129 се извършва с писмена декларация на мястото, където са били записани, съответно закупени, ценните книжа. книжа. (5) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, отговарят солидарно за вредите, причинени от неизпълнението на задълженията по ал. 1 и 2 и чл. 23, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/1129. Чл. 89т. (1) При публично предлагане на ценни книжа по чл. 89д, емитентът или предложителят публикува съобщение за предлагането, в което посочва началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, номера на решението на комисията за одобрение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта. Съобщението се изпраща на инвестиционните посредници, участващи в предлагането. (2) Съобщението по ал. 1 се публикува на интернет страницата на емитента или предложителя, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата. (3) Датата на публикуване на съобщението по ал. 1 се смята за начало на публичното предлагане. (4) Датата, посочена в съобщението по ал. 1, на която най-рано може да бъдат записани или закупени ценни книжа на емитента, се смята за начало на подписката или на продажбата. Чл. 89у. (1) Валидността на проспекта, на регистрационния документ и на универсалния регистрационен документ се определя съгласно условията по чл. 12 от Регламент (EС) 2017/1129. (2) Регистрационният документ, допълнението към проспекта по чл. 23, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/1129, заедно с документа за ценните книжа и резюмето към него се смятат за валиден проспект. Чл. 89ф. При осъществяване на своите правомощия по Регламент (EС) 2017/1129, тази глава и/или актовете по прилагането им комисията си сътрудничи с органите по чл. 33, параграф 1, ал. 1 от Регламент 2017/1129, включително когато един или няколко от тях искат временно или окончателно спиране на търговията с определени ценни книжа, които се търгуват в различни държави членки, с цел осигуряване на равнопоставеност между местата за търговия и защита на инвеститорите. Чл. 89х. (1) За да осигури спазването на разпоредбите на Регламент (EС) 2017/1129, тази глава и/или актовете по прилагането им, комисията може да: 1. изисква от емитентите, предложителите или лицата, които искат допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да включат допълнителна информация в проспекта, ако това е необходимо с цел защита на инвеститорите; 2. изисква от емитентите, предложителите или лицата, които искат допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, както и от лицата, които ги контролират или са контролирани от тях, да предоставят информация и документи; 3. изисква от одиторите, членовете на управителните и контролните органи и прокуристите на емитентите, предложителите или лицата, които искат допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, както и от инвестиционните от инвестиционните посредници, упълномощени да извършат публичното предлагане на ценни книжа или да поискат допускането им до търговия на регулиран пазар, да предоставят информация; 4. информира обществеността, че определен емитент, предложител или лице, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, не изпълнява задълженията си по Регламент (EС) 2017/1129, тази глава и/или актовете по прилагането им; 5. спре проверката на подадено заявление за одобряване на проспект в случаите, когато комисията е наложила забрана или ограничение по чл. 42 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент

6. оповести цялата съществена информация, която може да окаже въздействие върху оценката на публично предложените или допуснатите до търговия на регулиран пазар ценни книжа, за да се осигури защита на инвеститорите или безпроблемното функциониране на пазара; 7. откаже одобряване на проспект, изготвен от определен емитент, предложител или лице, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, за не повече от 5 години, когато такъв емитент, предложител или лице, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, грубо и системно е нарушавал разпоредбите на Регламент (EС) 2017/1129, тази глава и/или актовете по прилагането им. им. (2) Лице, което предоставя информация на комисията в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129, тази глава и/или актовете по прилагането им, не извършва нарушение на ограниченията за разкриване на информация, наложени по силата на договор или нормативен акт, и не носи отговорност от какъвто и да е характер във връзка с предоставената информация. Чл. 89ц. В случаите по чл. 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1129 комисията предприема подходящи мерки по чл. 89х и/или чл. 212а1 за защита на инвеститорите и уведомява Европейската комисия и ЕОЦКП. Чл. 89ч. (1) Лицата, Лицата, които осъществяват дейност в областта на финансовите услуги, създават и прилагат подходящи вътрешни процедури, за да може служителите им да подават съобщения за нарушения по специален, самостоятелен и независим комуникационен канал за приемане на съобщения за извършени нарушения или за наличие на основателни съмнения за извършени или предстоящо извършване на нарушения на Регламент (EС) 2017/1129, тази глава и/или актовете по прилагането им. (2) Лицата, работещи по трудово правоотношение, които са подали съобщение за нарушение или срещу които е подадено съобщение за нарушение, имат право на защита срещу дисциплинарно уволнение по реда на чл. 187, ал. 2 от Кодекса на труда. (3) С правилника на комисията по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор се определят процедури за работа със съобщения за нарушения, които включват: 1. изискванията към комуникационния канал за приемане на съобщения за нарушения; 2. възможността за анонимно подаване на съобщения за нарушения; 3. реда за разглеждане на съобщенията за нарушения; 4. вида, съдържанието и сроковете за осъществяване на обратна връзка за резултатите от съобщението за нарушение, които лице, подало съобщение, може да очаква след съобщаването; 5. режима на поверителност, приложим за съобщения за нарушения, включително описание на обстоятелствата, при които данните на лицата по чл. включително описание на обстоятелствата, при които данните на лицата по чл. 41, параграф 2, буква „в“ от Регламент (EС) 2017/1129 може да бъдат разкрити. Чл. 89ш. (1) Комисията може да определи с наредба допълнителни изисквания във връзка с прилагането на тази глава.

„предложени не при условията на публично предлагане“ се заменят със „за предлагането на които няма задължение за публикуване на проспект съгласно чл. 89б, ал. 2“. 2“. 2. В ал. 3 в изречение второ думите „предложени не при условията на публично предлагане“ се заменят със „за предлагането на които няма задължение за публикуване на проспект съгласно чл. 89б, ал. 2“.

„документът по чл. 89в и 89г“, думите „предложени не при условията на публично предлагане“ се заменят със „за предлагането на които няма задължение за публикуване на проспект съгласно чл. 89б, ал. 2“, а след думите „трябва да съдържа“ се добавя

които са облигационер и притежават повече от 20 на сто от същата облигационна емисия;“; б) досегашните т. 2 – 4 стават съответно т. 3 – 5. 2. В ал. 4 изречение трето се изменя така: „Прекратяването на договора с довереника на облигационерите се извършва едновременно със сключването на договор между емитента и новия довереник на облигационерите.“

§ 13: „§ 13. В глава шеста, раздел V се създава чл. 100и1: „Чл. 100и1. От допускането на облигациите до търговия на регулиран пазар за емитентите по този раздел се прилагат и разпоредбите на глава

Колеги, изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване редакцията на § 6 по Доклада на Комисията; текста на вносителя за § 7; редакцията на § 8 по Доклада на Комисията; редакцията на параграфи 9 и 10 по Доклада на Комисията; текста на вносителя за параграфи 11 и 12; редакцията на § 13 по Доклада на Комисията и

1. чиито акции са вписани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор с цел търговия на регулиран пазар и са допуснати до търговия на регулиран пазар, или 2. което има повече от 10

така: „(3) Дружество, което е издало акции при условията на първично публично предлагане с цел търговия на регулиран пазар, е длъжно в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър или от вписването на увеличаването на неговия капитал в търговския регистър да заяви за вписване емисията емисията акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор с цел търговия на регулиран пазар. (4) Извън случаите по ал. 3 дружеството по ал. 1, т. 1 се вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор Комисията за финансов надзор едновременно с одобряване на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисията акции. (5) Комисията незабавно уведомява писмено дружеството по ал. 1, т. 1 за вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор. (6) Дружество, което е издало акции при условията на първично публично предлагане с цел търговия на регулиран пазар, в срок два работни дни от вписването на емисията акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор подава заявление до регулирания пазар за допускане на емисията акции до търговия. Редът и условията за допускане се определят с правилата на регулирания пазар. пазар. (7) В Търговския регистър се вписва, че дружеството по ал. 1, т. 1 е публично. Дружеството по ал. 1, т. 1 заявява за вписване в търговския регистър това обстоятелство в 7-дневен срок от допускането на акциите до търговия на регулиран пазар.“

Няма. Ще подложа на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за § 17; текстовете на вносителя за параграфи 18, 19 и 20;

думите „14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от управителния орган – лицата, придобили акции най-късно 7 дни“ се заменят с

„Централният депозитар на ценни книжа разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.“ 7. В ал. 13 думите „при условия и по ред, определени с наредба“ се заличават.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, като в ал. 1 думата „могат“ се заменя с „може“, а думата „чужбина“ се заменя с „друга държава“.

се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 след думите „избирането им“ се поставя запетая, добавя се „съответно от вписването на дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор“ и се поставя запетая. 2. В ал. 3 се създава изречение трето: „Когато общото събрание е определило размер на възнаграждение по ал. 1, но не е определило размер на гаранцията за управлението, размерът ѝ се приема за равен на тримесечното брутно възнаграждение на лицата по ал. 1.“ 3. Създава се нова ал. 7: „(7) При промяна на размера на възнаграждението на лицата по ал. 1 гаранцията се актуализира, като ал. 2, 5 и 6 се прилагат съответно.“

представените данни и документи са непълни или нередовни или е необходима допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия и/или за исканата допълнителна информация и документи в срок до 10 работни дни от получаване на заявлението. (6) Когато съобщението по ал. 5 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от публикуването на съобщението на интернет страницата на комисията. Публикуването се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията. (7) Комисията се произнася по заявлението и уведомява заявителя срок до 10 работни дни от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи или са представени по инициатива на заявителя допълнителни сведения и документи – в срок до 10 работни дни от получаването им.“ 3. Досегашните ал. 5 – 8

текста на вносителя за § 25 с предложенията за заместване, направени от Комисията; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 26; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 27; предложението на Комисията за създаване на нов § 28 и текста на вносителя за § 28, който става 29. Моля, режим на гласуване.

Издаването и разпореждането с безналични дялови ценни книжа, издадени от дружества със седалище в Република България, както и безналични недялови ценни книжа и дялове на предприятия за колективно инвестиране, издадени съгласно законодателството на Република България, има действие от регистрацията им в централния регистър на ценни книжа. 2. В ал. 2 думите „Когато ценните книжа“ се заменят с „Когато финансовите инструменти“,

представя на комисията отчетна информация за предходната година съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа (OB, L 65/48 от 10 март 2017 г.).“

В ал. 4 думата „емитентът“ се заменя с „публичното дружество“ и навсякъде след думите „по произход“ се добавя „по смисъла на чл. 100к, ал. 2, т. 1“ .“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 36: „§ 36.

Няма. Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за текста на § 29, който става § 30; текста на вносителя за § 30, който става § 31; редакцията, предложена от Комисията за § 31, който става §

става § 37. Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1. Предложените текстове са приети. Декларация

от името на парламентарна група – господин Марешки.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „Вчера не реагирах в залата на тежките обиди, които си позволи един наш колега да отправи към всички, които се обучават, които образоват, преподават в Софийския университет, като нарече тази светиня място, където се обучават лъжци. Сега вече съжалявам за това нещо, защото видях, че е заразно и малко по-късно

да обиди стотиците хиляди български граждани, които бяха на протестите, когато трябваше да свалят комунистическата власт в България, като ги нарече мутри. Майките и бащите на тези, които днес са по площадите от това време бяха наречени мутри, като цитирам дословно: „Преходът започна с мутрите и ще завърши с изхвърлянето им от властта.“ Как точно промените в България започнаха с мутри, господин Президент? Сега надявам се вече си отговорихте на въпроса защо го наричам по този начин? Сегашните 50-годишни тогава бяхме на по 20 и като днешните младежи така и ние бяхме по площадите. Основите на демокрацията положиха будните български студенти –тогавашни, личности изявени антикомунисти като Жельо Желев и Петър Дертлиев, „Екогласност“, дисидентите от Комитета за защита на Русе и много други стотици хиляди, милиони почтени българи. Те бяха първите защитници на демокрацията и радетели за промени в България. Тях ли наричате мутри, президент Радев? Налага се да припомня на държавния глава един неудобен за него факт. Тези мутри, за които той говори, бяха планирани, създадени и грижливо отгледани в средата на 90-те, когато управляваше БСП, БКП – партията, която го издигна и избра за президент. Знам, че у колегите вляво, в тази зала, тези истини предизвикват срам и неудобство, но историята си е история, тя е съставена от необорими факти и когато някой се опитва да се преоблече с нови дрехи, трябва да му припомним мръсните дрипи, които няма как да се скрият. От името на моето поколение и на всички, които в началото на прехода бяхме по барикадите, категорично не приемам думите на Радев, че това са били мутри. Настоявам президентът да се извини на всички български дисиденти, на всички демократично мислещи хора, които от самото начало на прехода се борят за справедливост и почтеност в тази държава. Вчера станахме свидетели как за пореден път държавният глава раздели обществото ни. Ако се води от максимата „разделяй и владей“, още отсега ще му кажа, че няма да му се получи. Хората не бива да бъдат подценявани и смятани за толкова глупави, наивни и дебилни, че да не помнят как се появи и как оцеляваше през годините явлението мутри. Стари ДС-та, бивши комунисти, нови социалисти, какви ли не се изреждаха да ги покровителстват и да се възползват от безчинствата им за лична и партийна облага. Оскърбителните внушения, че тези хора – майките и бащите на сегашните протестиращи, хората, които протестираха през 90-те, са мутри, платени по площадите и манипулирани, че са тинята на обществото и издават арогантност, политическо безсилие и интригите на задкулисието – лъжи, клевети и сеене на разкол. Погнусен съм от опитите да се изопачава най-новата ни история и да бъде обиждано цяло едно съсловие българи. Извинение към народа и оставка – това е правилният ход и за президента в тази ситуация, или да замълчи, защото с всяко едно свое излизане принизява още повече президентската институция. Уважаеми колеги, призовавам Ви към разум, смирение, единение, за създаване на условия за справяне с тежките икономически последици от пандемията, която така или иначе продължава. Призовавам за създаване на преходен екип, който да се обедини – да обедини максимално много хора от България, професионалисти, прагматици, патриоти, които да помогнем за извеждането на България

спре временно публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста и/или актовете по прилагането им са били нарушени; 2. забрани или спре рекламни съобщения или изисква от емитентите, предложителите или от лицата, които искат допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар или от съответните инвестиционни посредници да спрат временно или да преустановят рекламните съобщения за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста и/или актовете по прилагането им са нарушени; нарушени; 3. забрани извършването на публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, когато установи, че е налице нарушение на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста и/или актовете по прилагането им, или ако има достатъчно основания да смята, че техните разпоредби ще бъдат нарушени; 4. спре или изисква от съответните регулирани пазари, многостранни системи за търговия или организирани системи за търговия да спрат търговията на регулирания пазар, многостранната система за търговия или организираната система за търговия за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста и/или актовете по прилагането им са нарушени; 5. забрани търговията на регулиран пазар, многостранна система за търговия или организирана система за търговия, когато установи, че е налице нарушение на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста и/или актовете по прилагането им; 6. спре или изисква от съответните регулирани пазари, многостранни системи за търговия или организирани системи за търговия да спрат

цялата съществена информация, която може да окаже въздействие върху оценката на публично предложените или допуснатите до търговия на регулиран пазар ценни книжа, за да се осигури защита на инвеститорите или безпроблемното функциониране на пазара; 9.

глава шеста и/или актовете по прилагането им, както и когато се възпрепятства контролната дейност на комисията, комисията може да задължи лицето да предприеме конкретни мерки, необходими за предотвратяване и/или отстраняване на нарушението,

създава се т. 6: „6. чл. 3, 5 и 6, чл. 7, параграфи 1 – 11, чл. 8, 9 и 10, чл. 11, параграфи 1 и 3, чл. 14, параграфи 1 и 2, чл. 15, параграф 1, чл. 16, параграфи 1, 2 и 3, чл. 17 и 18, чл. 19, параграфи 1 – 3, чл. 20, параграф 1, чл. 21, параграфи 1 – 4 и параграфи 7 – 11, чл. 22, параграфи 2 – 5, чл. 23, параграфи 1, 2, 3 и 5 и чл. 27 от Регламент Регламент (ЕС) 2017/1129 и чл. 89ч, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 700 000 лв. или до размера на реализираната печалба или на избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен.“

1, т. 6 на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 5 000 000 лв. или до 1,5 на сто от общия годишен оборот в съответствие с последния изготвен годишен финансов отчет, приет от управителния орган или до размера на реализираната печалба или на избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен, а при повторно нарушение от 20 000 до 10 000 000 три на сто от общия годишен оборот в съответствие с последния изготвен годишен финансов отчет, приет от управителния орган, или до двойния размер на реализираната печалба

Комисията, съответно заместник-председателят, оповестява на интернет страницата на комисията всяка приложена принудителна административна мярка и всяко издадено наказателно постановление за нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста, както и на актовете по прилагането им по реда и при спазване на чл. 42 от Регламент (ЕС) 2017/1129. (2) Комисията, съответно заместник-председателят, след като извърши преценка във всеки отделен случай дали оповестяването на лични данни – за физическото лице, или на идентификационни данни – за юридическото лице, е непропорционално и/или може да му причини вреди, несъответстващи на извършеното нарушение, както и дали публикуването на информацията може да застраши стабилността на финансовите пазари или да осуети действията по разследване, може да: може да: 1. отложи оповестяването на информацията по ал. 1; 2. оповести информацията по ал. 1 без данни за лицето, на което е приложена мярката, съответно е наложено наказанието, когато това анонимно оповестяване

т. 1 или 2 не са достатъчни, за да се гарантира, че при оповестяване на информацията по ал. 1 стабилността на финансовите пазари няма да бъде изложена на опасност, или когато публикуването е непропорционално по отношение на принудителните административни мерки, които са от незначителен характер. (4) При отпадане на основанията по ал. 2,

ли изказвания? Няма. Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 40, който става §

на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива

на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар,

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „Заключителни разпоредби“. По § 44 предложение от народния представител Даниела Савеклиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

че лицата, които предоставят на клиента информация, както и инвестиционни или допълнителни услуги от името на инвестиционния посредник, притежават необходимите знания и компетентност да изпълняват задълженията си по чл. 70 – 75 и 78 – 81. – 81. (2) Услугите по чл. 6, ал. 2, т. 4 и 5 може да се предоставят само чрез инвестиционни консултанти, а предаването на нареждания по чл. 6, ал. 2, услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2, т. 2 и дейностите по чл. 6, ал. 2, т. 3 – само чрез брокери на финансови инструменти, с изключение на случаите, когато услугите се предоставят чрез електронна платформа за търговия, работеща в автоматичен режим при предаване или изпълнение на нареждането. (3) Предоставяне на информация, сключване на договори по чл. 82, ал. 1 и приемане нареждания на клиенти се извършва чрез: 1. лица, предлагащи финансови инструменти; 2. брокери на финансови инструменти; 3. инвестиционни консултанти; 4. управителите, изпълнителните членове на управителния орган или прокуристите на инвестиционния посредник. (4) Лицето, предлагащо финансови инструменти, трябва да: да: 1. притежава средно образование; 2. отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 4, т. 1 – 4, 6 и 7; 3. е изпълнявало задължения във връзка с предоставяне на информация за инвестиционни или допълнителни услуги най-малко 6 месеца на пълно работно време. (5) Брокер на финансови инструменти, съответно инвестиционен консултант, може да бъде лице, което: 1. притежава средно или висше образование – за брокер на финансови инструменти, съответно притежава висше образование – за инвестиционен консултант; 2. отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 4, т. 1 – 4, 6 и 7; 3. е придобило правото да упражнява дейност като брокер на финансови инструменти – за брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант – за инвестиционен консултант, или му е призната придобита квалификация за упражняване на съответната дейност; 4. е изпълнявало задължения във връзка с предоставяне на информация, инвестиционни съвети на клиенти или инвестиционни или допълнителни услуги най-малко 6 месеца на пълно работно време. време. (6) Редът за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокер на финансови инструменти, съответно на инвестиционен консултант, се определят с наредба. (7) Лице, което отговаря на изискванията по ал. 4, т. 1 и 2, съответно ал. 5, т. 1 – 3, но не отговаря на изискването по ал. 4, т. 3, съответно ал. 5, т. 4, може да предоставя съответните услуги само под наблюдение. Предоставяне на услуги под наблюдение е предоставяне на услуги на клиенти под отговорността на наблюдаващ служител на инвестиционния посредник, който отговаря на изискванията по ал. 4, съответно ал. 5. (8) Инвестиционният посредник оценява периодично знанията и компетентността на лицата по ал. 3, т. въз основа на критерии, определени с наредба. (9) Предоставяне на информация по смисъла на настоящия член означава пряко предоставяне на информация на клиентите за финансови инструменти, за инвестиционни услуги или за допълнителни услуги, или по искане на клиента, или по инициатива на инвестиционния посредник, в контекста на предоставяне на клиента на услуги и дейности по чл. 6, както и предоставяне на информация за структурирани депозити.

7. В чл. 178, ал. 1 се създава изречение второ: „Прилагането на стъпките на котиране не възпрепятства регулирания пазар да съпоставя големи по размер нареждания със средната стойност в рамките на котировките „купува“ и „продава“.“ В чл. 180, ал. 6 думите „Директива 2003/71/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и относно изменение на Директива 2001/34/ЕО, наричана по-нататък „Директива 2003/71/ЕС“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО

2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/1011“, лицензиран или регистриран от комисията. (2) Допълнителните изисквания, на които трябва да отговарят администраторите на бенчмаркове с малка значимост, относно функцията по наблюдение по чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/1011, входящите данни по чл. 11 от Регламент (ЕС) 2016/1011, прозрачността на методиката по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и изискванията за управлението и контрола за поднадзорните доставчици на входящи данни по чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/1011, се определят с наредба.“ 10. В чл. 276, ал. 14 думите „на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2008/48/ЕО

648/2012“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 2015/2365“. 14. В Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Предложение от народния представител Даниела Савеклиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

2 накрая се добавя „и Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта,

и се поставя запетая, думите „издаване или откази за издаване на потвърждения“ се заменят с „одобрение или откази за одобрения“ и думата „регистрация“ се заменя с „вписване“; бб) в т. 20 думите „в 30-дневен срок от тяхното постъпване по ред, определен с правилника на комисията“ се заличават; вв) създава се нова т. 34: „34. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 32 от Регламент (ЕС) 2017/1129 прилага принудителните административни мерки за нарушения на Регламент (ЕС) 2017/1129;“ гг) досегашната т. 34 става т. 35; б) в ал. 7 думите „в бюлетина на комисията и на нейната страница в Интернет“ се заменят с „на интернет страницата на комисията“. 4. В чл. 15, ал. 1: а) в т. 1 числата „31 – 33“ се заменят с „31 – 34“;

8. В чл. 25: а) в ал. 1 се създава нова т. 10: „10: на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия и на Комисията за енергийно и водно регулиране, когато тази информация е необходима за осъществяване на техните функции, съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (OB, L 326/1

аа) в ред 3 от таблицата думата „потвърждаването“ се заменя с „одобрението“, а думите „(чл. 79, чл. 110, ал. 3 от ЗППЦК)“ се заличават; бб) в таблицата се създава ред 7а:

в) в раздел III: аа) в наименованието на раздела думата „потвърждаване“ се заменя с „одобрение“, а след думата „проспект“ се добавя „по Регламент (ЕС) 2017/1129“; бб) в текста преди таблицата думите „За издаване на потвърждения на проспект за публично предлагане на ценни книжа“ се заменят със „За издаване на одобрение на проспект по Регламент (ЕС) 2017/1129“;

става § 48. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 49, като думите „и се поставя запетая“ се заличават.

Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи. Прекратяваме разискванията. Гласуваме наименованието на раздела, както и редакциите на параграфи

отхвърлен. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 51: „§ 51. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране се правят следните изменения и допълнения: на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за

„дружество по чл. 77ш, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят с „малко и средно предприятие“; б) създава се ал. 10: „(10) По смисъла на този член малко и средно предприятие е дружество, което съгласно последния годишен или консолидиран отчет отговаря на поне две от следните условия: 1. средносписъчният брой на служителите през финансовата година е по-малко от 250 лица; 2. общата стойност на балансовите активи не превишава левовата равностойност на 43 000 000 евро;

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови параграфи 54, 55 и 56: „§ 54. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:

в ал. 5, т. 2 след думата „брокер“ се добавя „на финансови инструменти“. 2. В чл. 170, ал. 1 запетаята след думата „наследниците“ се заменя с тире.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 1. В чл. 13: а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „и два месеца след неговата отмяна“ се заменят със „съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна“, а в т. 2 след думата „изделия“ се добавя „осигуряване на услугите по взимане на проби и отчитане на резултатите, закупуване на“, а накрая се добавя „и гаранционната им поддръжка“; б) в ал. 2 след думата „положение“ се добавя „съответно по време на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна“. 2. В чл. 15а навсякъде думите два месеца след неговата отмяна“ се заменят със „съответно на извънредната епидемична обстановка и до три месеца след нейната отмяна“. 3. В § 20, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „извънредното положение, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна“ се заменят с „извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, продължават действието си по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след

Вече сме накрая на Закона, но аз искам да благодаря на всички колеги в Комисията по икономическа политика и туризъм, на референтите, които работиха по този закон, както и на Комисията за финансов надзор, Социалното министерство, Министерството на финансите, Министерството на икономиката за добрата работа, но най-вече за това, че се обединихме и гласувахме единодушно, тъй като сега ще гласуваме и в залата тези поправки, които касаят около пет хиляди български граждани, които получават социални помощи на основание на ТЕЛК решенията, така че да може всички те да не бъдат ощетени

с второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Благодаря Ви. Продължаваме с:

„В § 45 номерацията на членовете в създавания раздел се променят на 261к – 261т.“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 45 да бъде отхвърлен.

предложение от народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 46 да бъде отхвърлен. По § 47

В чл. 262 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 3 се изменя така: „(3) В Позитивния лекарствен списък се включват лекарствени продукти, на които международното непатентно наименование, към което принадлежи лекарственият продукт/комбинацията-при комбинирани лекарствени продукти, с изключение на генеричните лекарствени продукти и лекарствените продукти, които съдържат активно вещество или активни вещества с добре установена употреба в медицинската практика, се заплаща от обществен здравноосигурителен фонд и/или с публични средства при същите терапевтични показания поне в 5 държави, посочени в наредбата по чл. 261а, ал. 5. Международното непатентно наименование, към което принадлежи лекарствен продукт, предназначен за лечение на редки заболявания, се заплаща от обществен здравноосигурителен фонд и/или с публични средства при същите терапевтични показания

– 262³: „Чл. 262¹. (1) В приложенията на Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6 се посочват: код по анатомо-терапевтично-химична класификация, международно непатентно наименование (INN), наименование на лекарствения продукт, лекарствената форма и количеството на активното лекарствено лекарствено вещество, опаковка, притежател на разрешението за употреба, дефинирана дневна доза/терапевтичен курс/концентрация/обем, цената по чл. 261а, ал. 1, референтна стойност, стойност за опаковка, изчислена на базата на референтна стойност, ниво на заплащане на лекарствения продукт, терапевтични показания и заболявания по МКБ, производител/производители, информация за ограниченията в начина на предписване при различни индикации, национален номер за идентификация на лекарствения продукт по чл. 19, ал. 3 и допълнителна информация. (2) Позитивният лекарствен списък съдържа информация относно вида на лекарствения продукт, определен в процедурата по разрешаването му за употреба. Информацията за вида на лекарствения продукт се представя от ИАЛ в 7-дневен срок от постъпване на запитване от страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти за всеки конкретен лекарствен продукт. Чл. 262². Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и лечебните заведения предоставят на съвета пълна информация за заплатените лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 – 3 по ред, определен в наредбата по чл. 261а, ал. 5. Чл. 262³. (1) Притежателят Притежателят на разрешението за употреба или негов упълномощен представител е длъжен в срок два работни дни от получаване на решението на съвета за промяна на цената по чл. 261а, ал. 1 – 3 на лекарствен продукт да уведоми по подходящ начин Българския фармацевтичен съюз и търговците на едро, а те съответно да уведомят търговците на дребно с лекарствени продукти. (2) Съветът по служебен ред уведомява Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса за решенията, за които е допуснато предварително изпълнение.“ По

В Позитивния лекарствен списък се включват лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование, за които е извършена оценка на здравните технологии. Оценката на здравните технологии е част от процедурата по включване на лекарствения продукт в Позитивния лекарствен списък, като съдържа клинична и фармако-икономическа оценка и включва:“. 2. Създава се ал. 3: „(3) В съответното приложение на Позитивния лекарствен списък се включват лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование, за които е извършена оценка на здравните технологии по реда на ал. 1 и за които има поне една положителна оценка на здравната технология от държавна институция

По § 46 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 46 да бъде отхвърлен. По § 47 предложение от народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 46 да бъде отхвърлен. По § 47 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 47 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ предложение от народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 46 да бъде отхвърлен. По § 47 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 47 да бъде отхвърлен.

§ 43: „§ 43. Член 266 се изменя така: „Чл. 266. (1) Комисията по прозрачност е орган, пред който може да се обжалват по административен ред решенията на съвета. (2) Решенията на Комисията по прозрачност се вземат с мнозинство две трети от състава ѝ. (3) Решенията на съвета може да се обжалват по съдебен ред

Прекъсвам заседанието за 30 минути. В 12,01 ч. всички по местата си.